Ivan (HDZ)** Idemo na točku 25. - Poslovnik pravobranitelja za osobe s invaliditetom Predlagateljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom dostavila je Poslovnik na potvrdu Hrvatskom saboru na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbora za rad i socijalno partnerstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješće ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja, uvažena Anka Slonšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u telefonskom razgovoru rekla da ostaje kod svog prijedloga i da nema potrebe da dolazi. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.